Отже, готові до реєстрації? Прошу народних депутатів зареєструватись. Прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 332 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати! Вчора міжнародна комісія, яка розслідує збиття російськими окупантами літака Малайзійських авіаліній, остаточно заявила, що літак збили російські кадрові військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії, що розташована під Курськом. Слідчій комісії вдалось з'ясувати і довести у найдрібніших деталях обставини цього жахливого злочину. Це ще раз підтверджує ту позицію, що, власне, російські окупанти розпочали агресію проти України в Донецькій і Луганській областях, і їм не вдасться замаскувати причетність до злочину і до злочину проти України, і до всього цивілізованого світу. І я хочу нагадати міжнародному злочинцю Путіну, що покарання невідворотне, зло буде покаране. останній дзвоник у всіх куточках України, наші школярі відзначають останній дзвоник. І я від імені парламенту, усіх народних депутатів хочу привітати всіх школярів, їхніх батьків і випускників зі святом останнього дзвоника. Давайте привітаємо їх. Бажаю вам певності у собі, завзяття, і оптимізму. Отже, в нас розпочинається "година запитань до Уряду". Хочу повідомити, що Прем'єр-міністр України перебуває в офіційній поїздці в Брюсселі, і сьогодні присутній весь склад уряду на чолі з віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим. І ми зможемо задати питання так, як робимо це кожної п'ятниці, уряду, але на другій частині Степан Кубів змушений буде відбути на Національну інвестиційну раду. І я думаю, ми з розумінням зможемо до цієї його позиції… сприйняти. І хто буде? Павло Різаненко буде, і всі міністри на місці, вони зможуть відповісти на всі питання народних депутатів. Отже, як завжди, на початку буде виступ від уряду – до 15 хвилин, потім будуть запитання від фракцій – 25 хвилин і потім запитання від народних депутатів. І ми розпочинаємо "годину запитань до Уряду". І я запрошую до виступу міністра молоді і спорту Ігоря Олександровича Жданова. Будь ласка, пане Ігор.

Шановні народні депутати, журналісти, українська громадо! Вчора на стадіоні імені Лобановського відбувся фінал жіночої футбольної Ліги чемпіонів УЄФА 2018. Матч завершився перемогою французького"Ліону" та пройшов за присутності майже 15 тисяч глядачів. Стадіон був заповнений любителями футболу. Всі служби та персонал: Національна поліція, стюарди, волонтери, пожежники, медики – спрацювали на відмінно. Починаючи з сезону 2009-2010, коли жіноча Ліга чемпіонів отримала свою нинішню назву, лише п'ять країн приймали фінальний матч турніру. Україна стала шостою державою, на рівні з Італією, Німеччиною, Іспанією, Португалією, Великобританією, якій випала така честь. Можемо впевнено говорити, що ми впорались з цим завданням. Думаю, всі також оцінили високий рівень безпеки матчу за головний футбольний жіночий клубний трофей Європи. Тож давайте подякуємо всім організаторам цього матчу за гарну роботу. Разом з тим, нам є над чим працювати. Адже вчорашній інцидент з побиттям вболівальників "Ліверпуля" свідчить про те, що окремі провокатори будуть робити все, аби дестабілізувати ситуацію. Дякую Національній поліції за оперативну реакцію і за те, що були затримані ті, хто організовував побиття цих вболівальників. Сподіваюсь на відкрите і прозоре розслідування таких вчинків. Хочу звернути увагу, що підготовка до матчів фіналу Ліги чемпіонів з української сторони відбувалася не в останній момент, як дехто міг подумати. Це була системна і кропітка робота, яка тривала півтора роки та координувалася на найвищому державному рівні. Зокрема, в листопаді 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про підготовку та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 років", яким затвердив персональний склад відповідного Організаційного комітету. На виконання Указу Президента, Міністерство молоді та спорту разом з Федерацією футболу України розробило проект Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018". План заходів був затверджений урядом 5 квітня 5 квітня 2017 року. На виконання пункту 1 плану заходів наказом Міністерства молоді та спорту було утворена та затверджена робоча група щодо виконання вимог регламенту Союзу європейських футбольних асоціацій під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Вона була сформована за поданням відповідних міністерств, інших органів центральної виконавчої влади та Київської міської державної адміністрації. Загальнодержавну координацію усього процесу ретельної підготовки до фіналу Ліги чемпіонів здійснював Організаційний комітет під головуванням Глави Адміністрації Президента України Ігоря Райніна. На засіданнях Оргкомітету розглядався та вирішувався весь комплекс заходів щодо підготовки до фінальних матчів, це не лише стадіони та безпека, але такі питання як логістика, інфраструктура, транспорт, митні, прикордонні проблеми – проблеми, вирішення яких потребували активної участі Київської міської державної адміністрації та мера мера столиці Віталія Кличка. Зокрема, прийом і розселення вболівальників у Києві, впорядкування під'їзних шляхів до місць проведення змагань, розгортання фан-зон та організація насиченої програми, культурно-розважальних заходів для киян та гостей столиці. Десятки тисяч іноземних туристів, які прибувають в ці дні до Києва, залишать тут свої кошти, а місцевий бюджет та бізнес отримає додаткові надходження за рахунок спортивного туризму. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всім своїм колегам по Оргкомітету за плідну співпрацю, а також всім киянам за гостинність, проявлену по відношенню до іноземних вболівальників. готелі задрали ціни до неймовірних висот, саме кияни запропонували свою гостинність для іноземних вболівальників. Верховна Рада України зробила свій дуже великий і важливий внесок, саме завдяки вам було ухвалено низку законів, спрямованих на забезпечення належного проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 з футболу в Києві. Були ухвалені закони України щодо внесення змін до Податкового та Митного кодексі та Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Нещодавно також ухвалено Закон про захист прав інтелектуальної власності УЄФА. Надзвичайно велику увагу питанням якісного проведення фінальних поєдинків Ліги чемпіонів УЄФА приділили Президент України Петро Порошенко, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Дякую членам уряду, зокрема, керівникам МВС, Мінкульту, Мінінфраструктуру, КМДА, прикордонникам, Національній поліції, СБУ та всім іншим, які були причетні до підготовки фінальних матчів Ліги чемпіонів. Іншими словами – це був дуже гарний приклад командної роботи всієї влади на спільний і дуже позитивний для України результат. Що стосується матчу між мадридським "Реалом" та "Ліверпулем", який відбудеться завтра. Хотів би доповісти вам, що головний стадіон країни НСК "Олімпійський", який перебуває в сфері управління Міністерства молоді та спорту, повністю готовий до історичного футбольного дійства. Усі необхідні підготовчі та ремонтні роботи були проведені вчасно та в повному обсязі. Переконався в цьому особисто 16 травня разом з генпідрядниками, коли ми інспектували завершення робіт на стадіоні. Відповідно до проекту ремонт стадіону тривав близько чотирьох місяців. З державного бюджету було виділено 103 мільйони гривень, весь комплекс робіт з якого складався ремонт, відбувався абсолютно відкрито, адже був проведений через систему ProZorro. Команда Міністерства молоді та спорту і УЄФА протягом всього терміну робіт здійснював постійний жорсткий контроль за виконанням робіт в режимі реального часу. Також ми дуже ретельно ставилися до якості робіт. Проведений ремонт даху, інформаційно-комунікаційних мереж, інженерних мереж, системи енергозабезпечення, водопостачання, гідроізоляції, системи пожежогасіння, вентиляції, освітлення та багато іншого. Здійснено благоустрій територій та приміщень стадіону. Дуже серйозну увагу приділено безпеці на стадіоні, оновлений control room та система відеоспостереження тепер налічує майже 500 камер, які дають дуже чітку картинку. Камери дозволяються відслідковувати та фіксувати всі хуліганські дії та осіб, які їх вчиняють, включно з їх обличчями. Усі матеріали потім відправлятимуться до Національної поліції для вжиття відповідних заходів. До початку ремонтних робіт тут було… тут нараховувалося більше як 300 камер, які давали зображення низької якості, а частина камер взагалі не працювала. Напередодні матчу було проведено усі необхідні внутрішні випробування мереж стадіону з нашої сторони та зовнішнє стрес-тестування зі сторони УЄФА. Зазначу, що президент УЄФА Олександр Чеферін наголосив, що задоволений рівнем підготовки Києва та України до проведення фіналів жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів 2018 року. Він також наголосив, що в Україні всі дружно і професійно підходять до питання підготовки фіналу Ліги чемпіонів. Випереджаючи питання з залу, відповім на те, чому був потрібен ремонт НСК "Олімпійського"? Тому що без цього б ми фізично не змогли провести фінал. Нам би це не дозволило зробити УЄФА, яке провело обстеження стадіону та виявило низку недоліків. Стадіон не відповідав технічним та інфраструктурним вимогам, було виявлено протікання та пошкодження інженерних мереж, пошкодження даху над трибунами, освітлення арени стадіону. Така ситуація склалась через відсутність належного і технічного утримання стадіону, яке було неможливим через велику заборгованість, вона виникла за результатами підготовки до Євро-2012. Як ви знаєте, ділки часів режиму Януковича через різні схеми повісили на (стадіони) всіх нас як платників податків понад 2 мільярдів гривень боргів. Вже під час останніх ремонтних робіт були виявлені приховані недоліки тієї реконструкції стадіону, яка проводилась до Євро-2012. Наприклад, ми ремонтували гідроізоляцію, а виявилось, що вона в деяких моментах взагалі відсутня там, де вона повинна була бути з самого початку. Проте сьогодні завдяки діям Міністерства молоді та спорту, команди НСК "Олімпійський" та підрядників відібраних через систему ProZorro, ми провели якісний ремонт. Його результатами ще довгі роки після фіналу Ліги чемпіонів користуватиметься наша національна збірна з футболу, вітчизняні та іноземні футбольні клуби, вболівальники та глядачі, учасники великих спортивних і культурних подій, які будуть відбуватися на стадіоні. Окремо хотів би звернути увагу на той серйозний удар, який було нанесено футбольній мафії у країні в результаті тривалої спецоперації наших силовиків. Повністю підтримую політику нульової терпимості до проведення футбольних матчів із заздалегідь фіксованим результатом. Дякую Національній поліції та міністру внутрішніх справ Авакову за цю масштабну спецоперацію. Така безкомпромісна боротьба за чистоту в українському спорті – яскравий приклад реалізації того закону, який був внесений Андрієм Павелко, який ви ухвалили, щодо боротьби з договірними матчами, а також підписаний мною як міністром і ратифікований завдяки зусиллям профільного комітету на чолі з Артуром Палатним, Федерації футболу Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Хтось скаже, що такі дії поліції напередодні фіналу Ліги чемпіонів – це удар по іміджу країни. Ні! Навпаки, – яскраве свідчення того, що Україна дійсно бореться з корупцією у спорті і договірними матчами. До речі, Україна стала однією з перших європейських країн, яка ратифікувала Конвенцію проти маніпулювання спортивними змаганнями та вже почала її реалізацію на практиці. Матч-фіксінг – це одна з найбільших загроз для чистоти спорту в усьому світі. Не слід наївно вважати, що це стосується виключно окремих спортсменів та суддів. Практика розслідування свідчить, що мафіозні структури та організовані злочинні угрупування залучають до матч-фіксінгу сотні і тисячі осіб. В хід йдуть не лише гроші, а й часто шантаж родичів спортсменів, погроза розправою, викраденням дітей і тому подібне. Спортивна корупція роз'їдає суспільство найгірше за корупцію звичайну. З цим потрібно системно боротися. Завжди наголошував: перемагати на змаганнях потрібно чесно, інакше це вже не спорт, що у випадку з маніпуляцією спортивними результатами, що у випадку із застосуванням допінгу. Шановні народні депутати, я глибоко переконаний, що проведення матчів Ліги чемпіонів стане однією з найбільших яскравих подій в історії нашого спорту. Не дивлячись на деякі окремі проблеми, які виникали на цьому шляху, позитивів набагато більше. Основний плюс полягає в тому, що в часи війни з російськими окупантами ми демонструємо всій Європі та світу, що Україна цивілізована європейська держава, безпечна та гостинна. Завдячуємо мирному небу над головою нашим захисникам на фронті, насамперед завдяки їм стало можливо проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА у Києві. Слава нашим героїчним та незламним воїнам! Слава Україні! Ми переходимо до запитань. Спочатку запитання від фракцій. Прошу народних депутатів зайняти свої місця пройти до залу для того, щоби

Від фракції "Народний фронт" – народний депутат Бондар. Будь ласка. Дякую. Бондар Михайло, 119-й виборчий округ. У мене питання до міністра, міністра соціалки Реви Андрія. Пане Андрій, буквально недавно виступали з трибуни мої колеги і піднімали питання про монетизацію пільг для учасників АТО, тобто по перевезеннях. Я не хочу погодитися, що для учасників АТО треба також обмежувати якось кількісно їхнє пересування, все-таки хлопці пройшли горнило війни,

ніхто не каже про те, що потрібно когось в чомусь обмежувати в наданні прав, пільг чи чогось іншого. Мова йде трошки про іншу річ. Коли ми говоримо про житлово-комунальні послуги, то ми не надаємо їх за комуністичним принципом: скільки хочеш, стільки і отримуй. Ми надаємо їх відповідно до тих соціальних нормативів, які закладені в чинному законодавстві. У 2000 році в Україні прийнято Закон про державні соціальні норми, який зобов'язував Кабінет Міністрів України визначити такі нормативи не тільки в житлово-комунальній сфері, а в сфері медицини, яке було реалізовано через Закон про медичну реформу, який було прийнято в цій залі, через відповідні рішення уряду щодо транспортних пільг і так далі, і тому подібне. Тому Кабінетом Міністрів України в повній відповідності з законом були визначені нормативи транспортного обслуговування. Звертаю увагу, мінімальні нормативи. Тому що відповідно до закону, до Бюджетного кодексу фінансування пільг перекладено на місцеві бюджети (це рішення Верховної Ради України), і тому всі територіальні громади повинні забезпечувати його виконання. В якому обсязі? В обсязі, який у них є, але не нижче того нормативу, який встановлено Кабінетом Міністрів України. Це означає, що будь-яка територіальна громада може зробити це в інших розмірах і нормативах. І тому жодного обмеження прав людей, які перебували на фронті, які захищали нашу країну, в даному випадку немає. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запитання від фракції "Опозиційний блок". Слово надається народному депутату Сажку. Сергій Сажко, Донеччина, 59 виборчий округ. У мене запитання до міністра енергетики, але я бачу, що міністр відсутній. Запитання до представників міністерства. Питання стосується перспективи щодо подальшої роботи вугільних підприємств на моєму окрузі. Від міністра була інформація, що до кінця березня держава виділить мільярд гривень на оздоровлення вуглепрому. Пройшло півроку, а результату досі нема. На шахтах знову накопичилась величезна заборгованість по заробітній платі. Через це вдруге за кілька місяців зупинилось підприємство "Селидіввугілля", шахта "Україна", "Котляревського", "1-3 Новогродівська" – шахтарі бастують. До них думають приєднаються й інші вугільщики, перед якими держава має борги. І ви знаєте про цю ситуацію. Скажіть, яким чином ви плануєте виходити з кризи і скільки ми ще будемо ходити по колу? Не може держава постійно бути стороннім спостерігачем. Дякую.

довідки знаходяться в казначействі. Я думаю, сьогодні люди отримають заробітну плату вже безпосередньо на свої рахунки особисті. реформа галузі передбачала дуже суттєві інвестиції. Питання складне, багато років воно дуже складно вирішувалося, але нарешті на цьому тижні вже урядом прийнято рішення про надання державних гарантій під отримання того мільярда, про який ви казали, на інвестування саме в технічний розвиток вугільної галузі, і зокрема в державне підприємство "Селидіввугілля".

взагалі по міністерству створено на сьогодні державне підприємство "Національна вугільна компанія", яка має протягом 2-3 місяців сформуватися і розпочати повноцінну роботу, тобто оптимізувати структуру управління галузі і суттєво покращити фінансовий стан підприємств. Якщо треба більш детально інформацію, ми особисто можемо її надати, або зустрінемося і вам детально все доповімо. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Об'єднання "Самопоміч" слово надається народному депутату Альоні Бабак. Шановні члени уряду! У середу на Комітеті будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства стало абсолютно зрозуміло, що уряд зірвав дві наймасштабніші реформи: реформу обліку ресурсів води і тепла і реформу житлово-комунального господарства. Ми вже знаємо чітко, що 10.06-го цього року Закон "Про житлово-комунальні послуги" не буде введений в дію, тому що урядом не підготовлені постанови і не прийняті, якими люди зможуть змінювати управителів, вибирати, як працювати з водоканалами і теплоенерго і як обліковувати воду і тепло в будинках.

Дякую. Хто буде відповідати? Безпосередньо житлово-комунальні послуги, закон, який був поданий, який був прийнятий, передбачає прийняття великої кількості нормативних актів, які пов'язані ще і з вводом в дію Закону про комерційний облік. Ви знаєте, що ми спільно працюємо і з народними депутатами, і в комітеті. І в середу ми зустрічалися в комітеті і проговорювали всі питання, які стосуються безпосередньо вводу в дію цього закону. Якщо сьогодні хтось хоче показати, що не в курсі, і і просто перекладає відповідальність з однієї сторони на іншу, тому що є багато неузгодженостей в законі, які ми сьогодні, під час підготовки нормативних актів, пытаемся узгодити, і питання, коли ми розуміємо, що тільки з 10 грудня люди повинні визначитись з формою управління. І ми бачимо вже невідповідність, коли ми розуміємо, що закон може вступити в червні місяці в дію, а тільки в грудні люди можуть визначитись остаточно з формою управління. І тільки після цього муніципалітети там, де не визначились з формою управління, будуть вже, так сказати, визначатися і допомагати брати в управління таку власність. Тому ще раз ми наголошуємо на тому, щоб був зворотній рух. Ми звернулися до комітету також подивитися з пропозицією щодо можливості відтермінування безпосередньо вводу в дію в експлуатацію… вводу в дію цього закону у зв'язку з тим, що є невідповідність, в тому числі і питання визначення людей. Це перше. Те, що стосується нормативних актів. Нормативні акти на сьогоднішній день, частина знаходиться вже в секретаріаті, і буде розглянута на найближчому уряді, частина знаходиться на погодженні в центральних органах виконавчої влади. Але ще раз хотів би наголосити, що закон дуже складний, у нас з'являється до п'яти типових договорів: окремо на гарячу воду, окремо на тепло, окремо на водопостачання. І питання на сьогоднішній день також є і від органів місцевого самоврядування, Будь ласка, 30 секунд, завершуйте, будь ласка. а ще й потім адміністрування білінгу, який повинні надавати комунальні підприємства. Тому я б хотів би, знаєте, авторів закону, яких я підтримую і буду підтримувати, так? Але просто зараз не перекладати з, так сказати, з больної голови на здорову або з хворої на і вирішувати це питання спільно. Я думаю, що я ще раз хотів би вже звернутися до… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане міністре. Дякую. Ще 1 хвилину просить міністр пан Рева. Але я дуже прошу членів уряду також вкладатися в регламент, тому що це є "година запитань до Уряду" передовсім від народних депутатів. Прошу, 1 хвилина для міністра Реви. В додаток до того, що сказав Геннадій Григорович, хочу сказати, що ми вже почали приймати нормативні акти на виконання цього закону в частині захисту прав громадян щодо сплати за житлово-комунальні послуги. Доводжу до відома вашого, пані Альона, що 1022 постанова, якою, як ви правильно сказали, давали можливості управляючим компаніям до 10 гривень знімати за квадратний метр, сьогодні внесені зміни 329 постановою і обмежено плату за управління багатоквартирним будинком до 5 гривень 41 копійки, тобто вдвічі менше. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Євтушка від фракції "Батьківщина". 10:31:45 ЄВТУШОК С.М. Дякую, пані головуюча. Сергій Євтушок фракція "Батьківщина". Пані Оксана Іванівна, я прошу моє запитання вважати депутатським запитом. А хочу направити своє питання до міністра науки і освіти (не бачу), а якщо немає, то представника. Згідно з додатку 10 Закону України "Про державний бюджет на 2018 рік" навчальні заклади І і ІІ рівня акредитації були передані на фінансування з місцевих бюджетів. Це є непосильним тягарем для утримання цих закладів. У мене в руках звернення трудового колективу Березнівського лісотехнічного коледжу, що на Рівненщині, який чітко говорить про те, що мова зараз не йде навіть про утримання матеріально-технічної бази. Мова йде про те, що людям, які працюють, а це 47 працівників і з них них 5 кандидатів наук, 5 аспірантів і всі інші, які випускають дуже багато фахівців лісової галузі, немає можливості оплатити заробітну плату. Прошу: з Міністерством фінансів відреагуйте на цю ситуацію і внесіть зміни. Дякую. Павло Хобзей заступник міністра. Шановні народні депутати! Ми знаємо цю проблему, яка є, але це заклади, які фінансуються

які є в структурах вищих навчальних закладів, а їх є дві треті, і це десь три з половиною мільярда гривень. І ви пам'ятаєте, що при прийнятті бюджету на 2018 рік ці заклади, які в структурних підрозділах університетів були на фінансуванні державного бюджету, без жодної додаткової копійки. Минулого тижня відбулася нарада міністра освіти і науки і міністра фінансів України. І було домовлено про те, щоб закрити, принаймні частково, на виплату відпускних, які вже скоро треба буде виплачувати. Було знайдено, в межах видатків Міністерства освіти і науки мільярд сто, які будемо просити бюджетний комітет, щоб погодили про перенесення і зняли цю проблему. Щодо фінансування закладів, які є на обласному бюджеті, давайте ми з'ясуємо, і я думаю, що Рівненська область має ті доходи, просто скеровує на інші цілі і ми будемо це вивчати. Дякую.

Пане Андрію, скажіть, будь ласка, розрахунок субсидій на вугілля проводиться з ціни 2 тисячі 300 гривень, фактично ціна вугілля на сьогоднішній день досягає 6,5-7 тисяч гривень. На півдні Херсонської області вона не газифікована, на превеликий жаль, полезахисних смуг вже не залишилося, бо їх всі вирізали на дрова, люди купляють вугілля відрами. В минулому році я звертався з цією проблемою, ви сказали, що буде в бюджеті закладено збільшення грошей для субсидування щодо твердого палива. Вже починається літо і селяни завжди починають запасатися вугіллям вже влітку, і будуть знову задавати те саме питання, але за рік нічого не вирішено. Чи, скажіть, буде в наступному році, на наступний рік чи вже може восени якийсь перерахунок ціни ціни для субсидування твердого палива? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Перед тим, як дати відповідь, можливість відповісти, ви подумайте, хто буде відповідати. Я хочу сказати, вже є в залі наш колега, в якого сьогодні день народження, Борислава Розенблата. Привітаємо нашого колегу з днем народження сьогодні, (Оплески) І я запрошую до слова від уряду Реву. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую вам за запитання. Хочу сказати, що останній раз ми піднімали вартість однієї тонни вугілля в минулому році. В цьому році ми плануємо з жовтня місяця переглянути ціну на закупівлю однієї тонни твердого палива, оскільки розрахунки показують, що взаємопов'язаний процес між субсидією на газ для опалення і твердим паливом. Чим більше люди купляють твердого палива, тим менше вони використовують природного газу, тобто тут є залежність, яка в принципі з точки зору державних інтересів є доцільною. Тому ми зараз опрацьовуємо це питання і плануємо, в усякому разі у нас такі плани є, з нового опалювального сезону з 1 жовтня переглянути ціну і відповідно збільшити фінансування закупівлі твердого палива нашими громадянами. Дякую вам. Від Радикальної партії Ігор Мосійчук, будь ласка. пряме, глобальне запитання. Шановні урядовці, коли ви припините бути наркоманами? Коли ви злізете з наркоголки Міжнародного валютного фонду? Ви що не усвідомлюєте, що ви здираєте з українців останню свитину? свитину? Зараз на догоду МВФ ви піднімаєте ціну на газ, відповідно зростають ціни в магазинах, українці далі не можуть терпіти, багато хто зараз присутніх в ложі заявляє про необхідність продажу української землі, якою заволодіють транснаціональні компанії. Отож питання просте: ви хочете, щоб люди вас дійсно на вилах винесли? Чи ви нарешті переглянете співпрацю з "кровосісями" з МВФ і почнете працювати на український народ? Перекрийте контрабанду на митниці… Шановні народні депутати! Я хочу сказати, що при наших взаємодіях з Міжнародним валютним фондом і іншими міжнародними організаціями немає жодного місця ні будь-якому шантажу, будь-яких погроз, ультиматумів з боку міжнародних організацій до України – це нормальний, повноцінний діалог. І повірте, уряд України жодним чином, жодним своїм рішенням не діє в межах логіки будь-кого. Наша основна мета – підвищення якості і рівня життя українців. От наша генеральна лінія, яку ми витримуємо протягом останніх років. Безумовно, взаємодія з міжнародними організаціями має за мету не лише отримати кошти, хоча і це на сьогодні дуже важливо. Адже ви самі розумієте, що, зокрема, кредити Міжнародного валютного фонду України… надаються Україні під найменші відсотки, які будь-яким чином може сьогодні залучити держава від інших організацій. Разом з тим, ми сьогодні абсолютно чітко розуміємо свою відповідальність. Ми готові відповідати за будь-які вчинки, за будь-які речі, які у нас виникають у процесі роботи з Міжнародним валютним фондом. Питання підвищення ціни на газ, питання введення так званого ринку землі ми ж прекрасно розуміємо, що без Верховної Ради України ці рішення не приймаються. Тому ми спільно з вами будемо приймати відповідальні рішення в інтересах української нації, в інтересах українського народу, а не будь-кого іншого. І по аспекту соціальних переговорів з Міжнародним валютним фондом я прошу, щоб ще Андрій Рева сказав пару слів. Шановний пане Ігорю, із свого 20-річного досвіду роботу в галузі соціальної політики і спостерігаючи за тим, як потрібно реабілітувати наркомана, скажу вам наступне. Якщо ви одразу припините вживати наркотики, забороните їм, то наркоман може померти. Для того, щоб він з ліз з цієї голки, його потрібно лікувати і реабілітовувати. Хто посадив Україну на цю голку, ви знаєте прекрасно, і вони теж знаходяться, в тому числі в цій залі. А те, що ми зараз робимо, це називається лікування і реабілітація. І після цього закінчення, от тоді ми злізимо з цієї голки. Дякую. Дякую вам. Від групи "Воля народу" Шахов Сергій Володимирович. Включіть мікрофон, будь ласка. 10:41:06 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, сьогодні у нашій країні відбуваються теракти без вибухів. Житомирщина, Черкащина, Харківщина більше ста дітей потрапили в лікарні і десятки дітей потрапили в реанімації від невідомої речовини, як заявило Міністерство охорони здоров'я. Поліція за частиною першою 296 статі за хуліганство збудили кримінальне провадження. Скажіть, будь ласка, "Наш край" звертається до Служби безпеки України негайно взяти це на свій розгляд і відсторонити слідчих від поліції. Це – теракти, які відбуваються проти українських дітей. Негайно Міністерству освіти поставити до вересня повністю в школах турнікети. У Верховній Раді поставили, і всі бояться. І негайно "Наш край" вимагає звіту від Міністерства охорони здоров'я дати, якою… якою речовиною отруїлися наші діти українські. Чому сьогодні не призначили ще – це запитання – чому сьогодні не призначений міністр охорони здоров'я українець, чиї діти вчаться в українських школах, чиї діти сьогодні лікуються в українських І ще хочу сказати, "Наш край" готовий дати 50 тисяч аптечок для того, щоб Уляна Супрун поїхала до себе в країну. Повірте, у волонтерів знайдуться сьогодні гроші, щоб дати ці 50 тисяч аптечок. Пане Сергію, дякую за запитання. Воно є надзвичайно болюче і актуальне. Якщо ви уважно стежите, в тому числі за діяльністю уряду, якраз питання тих… цілої низки негативних явищ щодо розпилення відповідних… відповідного газу в школах України піднімалося і розглядалося на останньому засіданні уряду. Хочу вам сказати, що є абсолютно чітка позиція і Прем'єр-міністра України, і всього уряду щодо необхідності детального вивчення цього питання. І саме головне, що нас на сьогоднішній день турбує, безумовно, це – здоров'я тих дітей, тих дітей, які постраждали внаслідок цього. І повірте, у нас всі основні заходи, в тому числі Міністерства охорони здоров'я спрямовані саме на те, щоби якомога швидше діти повернулися до повноцінного навчання. Але другий принциповий момент, про який теж говорив і Прем'єр-міністр України в своєму виступі, дослідити чи немає зв'язку між всіма тими подіями, які відбувалися в різних... в різних містах нашої держави. Тому є відповідні доручення Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції уважно вивчити і дослідити це питання якраз з точки зору системності цього процесу. Як тільки будуть відповідні рішення і відповідні висновки Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я – ми, безумовно, прозвітуємо і перед народними депутатами, і перед суспільством щодо цієї прикрої і неприємної для нас ситуації. Дякую вам за запитання і відповідні звіти ви їх, безумовно, отримаєте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання від груп і фракцій

У нас на сьогодні склалася величезна проблема із фінансуванням доріг територіального значення, так званими "тешками". Їх у нас рахується в країні 30 тисяч кілометрів, тільки в Полтавській області таких доріг 23. Минулої п'ятниці я задавав питання міністру пану Омеляну за рахунок чого, за рахунок яких ресурсів будуть такі дороги фінансуватися в поточному році? Але, на жаль, конкретної відповіді я не отримав. У нас на порозі уже літо – якраз гарний час для ремонту таких доріг. Тому я звертаюсь до віце-прем'єра пана Кістіона. Володимир Євсевійович, візьміть це питання під особистий контроль, і хотів би, щоб Мінфін і представники Мінінфраструктури, якщо тут хтось єсть, прокоментували за рахунок яких ресурсів, як буде відбуватися ремонт доріг територіального значення в 2018 році. Дякую. Заступник міністра інфраструктури Лавренюк. Як вам відомо, з 1 січня цього року вступив в силу Закон про Державний дорожній фонд. передано на баланс місцевих обласних державних адміністрацій всі ці дороги, про які ви говорите. Вони фінансуються 35 відсотків з дорожнього фонду. Але що ми маємо на сьогоднішній час, про що й міністр наголошував і віце-прем’єр-міністр Володимир Євсевійович Кістіон? обласні державні адміністрації неефективно використовують ті кошти, які надходять їм як субвенція. Це про ті "тешки", про які ви говорите, якщо вони на балансі обласних державних адміністрацій. Тому контролюйте на місцях, щоб області державні адміністрації ефективно використовували і розпочали вже будівництво тих доріг. Дякую. секретар Капінус, Міністерство фінансів. Я хотів би наголосити, що минулого року саме парламентом було створено дорожній фонд, і це один із найбільш ефективних механізмів, як на мене, забезпечення фінансування будівництва доріг. Зазначений механізм передбачає, що кошти в автоматичному порядку розподіляються, направляються на забезпечення відповідних робіт. Тому на сьогодні фінансування воно забезпечено в тому обсязі, який і передбачений законом, в повному обсязі. От ефективність – це вже питання трошки інше, і мені здається, з урахуванням того, що у нас відбувається децентралізація саме з цього ракурсу потрібно на це і дивитися. Дякую. Прошу народних депутатів приготуватися до запису. Зараз репліка, 30 секунд, Кулініч. І приготуйтесь до запису на запитання. 10:47:49 КУЛІНІЧ О.І. Шановні колеги, Міністерство фінансів та Міністерство інфраструктури, мова йде за дороги територіального значення. Вони не передані на баланс обласних адміністрацій. Це "тешки". Про що ви говорите?! Вони на балансі в державі і фінансуються вони з державних ресурсів. Я за "тешки" говорю. Прокоментуйте, як будете ви фінансувати ці дороги в 2018 році. Ресурсу немає, про це всі говорять. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, прошу провести запис на запитання від народних депутатів. Прошу включити запис.

Дякую головуючому за справедливість. У мене є запитання до уряду. На цих днях відбувається асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я хотів би вам нагадати, що уряд не сплатив борг у вигляді 26 мільйонів доларів доларів членських внесків, тому Україна є в числі чотирьох держав світу, яка є позбавлена голосу на засіданні асамблеї. Пане Розенко, будете відповідати ви, тому що я не про борг. Ви які боржники були, такі й лишилися. Там виступала т.в.о. міністра з політичною заявою. Вона спочатку в Twitter закликала людей вийти до Адміністрації Президента стосовно недостатньої роботи по звільненню заручників наших, це дійсно важлива справа. А потім, одягнувши відповідний дрес-код у вигляді маєчки з Сенцовим, виступила з політичною заявою. У мене є запитання. Вона представляла Україну. Хто її туди направив, за чиї кошти? І чи її виступ політичний був узгоджений з політикою Кабінету… 10:50:03 РОЗЕНКО П.В. Я почну, напевно, з останнього. Я хочу сказати таке, що уряд, я думаю, всі адекватні люди сьогодні мають зробити все і підтримати як Олега Сенцова, який вже… почався другий тиждень, як він оголосив голодування, так і інших десятків, сотнів заручників хворобливих амбіцій однієї людини, яка себе чомусь вважає королем світу. І зробити все спільними зусиллями, не дивлячись на владу, опозицію, громадський сектор, щоб ці заручники були звільнені, щоби Олег Сенцов, який засуджений за абсолютно політичними мотивами, був звільнений і звільнений негайно, як і інші, ще раз наголошую, сотні заручників сталінсько-путінського режиму. останніх… щодо внесу у Всесвітню організацію охорони здоров'я, зараз відповість заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Дякую. Пане Ігоре, хочу вас повідомити, що перший раз за всі роки в цьому році Україна сплатила внесок до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це, безумовно, підняло там наш престиж. Дійсно, залишається дуже старий борг

Дякую. Негой передає слово для запитання Тімішу, будь ласка. Включіть мікрофон. Доброго дня! Шановний пане заступник міністра, у мене запитання до заступника міністра освіти пана Павла Хобзея. Вчора ми почули з вуст пані Лілії Гриневич, що вже найшли порозуміння два міністерства – Міністерство освіти України і відповідно Міністерство освіти Румунії. І є протокол про наміри чи є протокол вже підписаний, чи готуються підписувати протокол про імплементацію Мені здається, що вся буковинська спільнота, Одеська область, Закарпаття чекають на це рішення. Поясніть мені, будь ласка, зміст, чи це реально сьогодні почути, що саме лягло в цей документ, яке рішення? І чи враховувала наша сторона, українська сторона, скажімо так, зауваження Венеціанської комісії? Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, готуємось підписати протокол між міністерством нашим і Міністерством освіти Румунії. Робота досить складна. Ще немає остаточного варіанту, тому що йдуть постійні переговори і комунікації. Міністерство освіти також веде розмову розмову з громадою румуномовною в Чернівцях, особисто я був два тижні тому, ми говорили. І сьогодні проводиться семінар Ради Європи, де доповідають результати Венеційської комісії члени Венеційської комісії, і ми шукаємо порозуміння. Стаття 7 прийнята. Єдине, що ми просимо – щоб парламент підтримав Закон 8046 про видовження перехідного періоду, не зупинення. Ми проводимо і реалізуємо статтю 7. Але для того, щоб її реалізувати потрібно продовжити період період перехідного з 2 до 5 років, щоб ми дійсно змогли реалізувати статтю 7. Я дуже прошу депутатів підтримати Закон 8046. Дякую. Дякую вам. До запитання запрошується Рябчин Олексій Михайлович, будь ласка. внутрішньо переміщеним особам, а точніше її невиплата або несвоєчасна виплата. Я тільки повернувся з колегами з Донецької області, де ми везли британську делегацію в Авдіївку, в Бахмут, в Краматорськ. Так от люди, переселенці, жаліються іноземцям, що їм уряд не виплачує пенсії. Це пов'язано з тим, що уряд прийняв якусь постанову, де є процедура верифікації зміни. Пенсія повинна бути виплачена до 25-го. 25-е – сьогодні, пенсію людям не виплатили, але є індивідуальні графіки і пенсії не були виплачені ні 15-го, ні 16-го. Вчора люди телефонують і жаліються, що телефонували на гарячу лінію, їм там, по-перше, нахамили і не з'ясували, коли буде пенсія, і сказали, що по кругу йде, що зараз процедура верифікації, там, в Мін'юсті. Шановні колеги, для багатьох переселенців пенсія – це єдине джерело взагалі фінансування і існування.

це істотне питання для багатьох, для мільйонів українців, за яких ми боремося, за серця і розум, а уряд нам в цьому не допомагає. Прошу пояснити ситуацію, це питання турбує багатьох людей. Дякую. Пане Олексію, дякую за питання. Я хочу запевнити, що уряд не приймав останнім часом і взагалі не приймав жодних рішень щодо обмежень будь-яких прав переселенців, вимушених переселенців на отримання пенсії. Немає жодних таких рішень, не треба навколо цього, ну, піднімати, ну, скажемо так, питань і спекулювати на цих термінах. Не було, ще раз наголошую, жодних рішень щодо обмеження прав вимушених переселенців. Друге. Затримки з виплатами на сьогоднішній день з виплатами пенсій пов'язані виключно зі зміною і уніфікацією графіка виплати пенсій Пенсійним фондом України. Всі пенсії переселенцям будуть виплачені в повному обсязі. Ніяких боргів перед переселенцями не буде. Це я вас повністю… я хочу вас я хочу вас в цьому просто переконати. Тому всім управлінням Пенсійного фонду було доведено про те, щоби вони повідомили людей про зміни цього графіку, і коли їм по новому графіку будуть виплачені пенсії. В абсолютній більшості областей України це питання на сьогоднішній день знято. Якщо є конкретні запитання по конкретних управліннях Пенсійного фонду, безумовно, передайте цю інформацію уряду. Якщо хтось не довів відповідно новий графік виплати пенсій це буде зроблено найближчим часом. Але ще раз хочу наголосити: ніяких обмежень виплат пенсій переселенцям не буде. І я ще хочу надати слово Андрію Олексійовичу Реві для уточнення позиції. 10:57:52 РЕВА А.О. Я хотів би звернути увагу пана Рябчина. Він правильно сказав – складіть окремий список. Так от у нас півтора мільйона офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Допомогу як внутрішньо переміщені особи отримують лише 300 тисяч. Це говорить про те, що у нас хтось має статус переселенця, а хтось числиться переселенцем. І коли ми говоримо про людей, які знаходяться на нашій, підконтрольній території, у них жодних проблем не виникає. І коли ми зустрічаємося з організаціями внутрішньо переміщених осіб, якщо я чую "головна проблема – житло", я точно переконаний, що це ті люди, які живуть тут. А коли нам говорять "проблеми з виплатами", так це проблеми у тих людей, які живуть там, і які перетинають кордон, лінію розмежування, і відповідно, у них виникають проблеми з верифікацією. Хочу сказати лише одне, те, що підтвердив віце-прем'єр-міністр. Жодних окремих рішень щодо обмежень чи якихось інших речей уряд не приймав. Але процес верифікації іде з 16-го року…

Гуцульщина і Покуття. В мене запитання до міністра, виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я і також до Міністерства фінансів, у зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася в гірських районах щодо виплати заробітної плати працівникам медичної сфери. Для прикладу, сьогодні в Косівському районі виплачено всього-на-всього 20 відсотків квітневої заробітної плати. Така сама ситуація сьогодні і у Верховинському району по виплаті заробітної плати працівникам медичної сфери. Це ганьба! Останній раз така ситуація була ще у 90-х роках. Я звертався як народний депутат неодноразово, на жаль, вирішення цього питання немає. Шановний Андрій Володимирович, я так само, прошу вас, як людину, яка дуже плотно опікується проблематикою гірських територій, так само включити це у вирішення цього питання і на наступне "годину запитань до Уряду" включити звіт профільного… І на наступне під час "години запитань до Уряду" включити звіт профільного міністра щодо ситуації з виплатою заробітної плати працівникам медичної галузі в гірських територіях. Дякую.

Дякую. Шановний пане Юрію, шановні народні депутати, ситуація з фінансуванням зарплат лікарів є наступна. Зарплата по медичній субвенції нараховується в перерахунку на одного мешканця з гірським коефіцієнтом на гірській території і у нас є багато гірських територій, в тому числі у Львівській області, в Чернівецькій області, в Закарпатській області і в інших районах Івано-Франківської області. Однак, потрапляючи на рівень області, ця субвенція розподіляється вже там і ми не маємо контролю над тим, в яку конкретно лікарню потрапляють кошти і по якому там принципу, тому що сьогодні така система фінансування. Проблеми є тільки по цій одній лікарні з якою я спілкуюсь мало не щодня, сьогодні дзвонив з лікарем двічі говорив на цю тему. Вона є регіональна і повинна вирішувати на місцевому рівні. Ми до цього докладаємо зусиль і я вас поінформую про хід вирішення цієї проблеми. Дякую. Капінус, держсекретар. Колеги, я хотів би зазначити, що на сьогодні відповідне фінансування, яке визначено в державному бюджеті для субвенцій регіонів, воно здійснюється в повному обсязі. Тому, якщо там питання є, то якраз це питання, які є на регіональному рівні з державного бюджету повне фінансування Дякую. Прошу максимально посприяти у вирішенні того питання. Я думаю ми на робочому рівні зможемо зв'язатись і з цього приводу провести консультації. Щоб воно було чимшвидше вирішено це питання. Дякую вам.

уряду, але немає голови уряду, то я хотіла би переадресувати його Міністерству фінансів, що стосується, власне, фінансування коледжів, технікумів, ті, які входять в структуру вищих навчальних закладів університетів. Знаю, що на профільному комітеті Лілією Михайлівною Гриневич було піднято питання про те, що один і один в перерахунку виділення цих коштів не вирішить питання, це лише до серпня місяця. Що буде далі з тими вузами, ми пам'ятаємо перед прийняттям бюджету це було важливою темою, аби всі ці заклади такого рівня акредитації при університетах мали можливість бути профінансованими. Яка ситуація і де буде решту взятих коштів, щоб вони не до серпня, а принаймні до кінця бюджетного року мали можливість працювати. Дякую. Дякую за запитання. Шановні, як зазначив мій колега, останнім часом були прийняті відповідні рішення і ви також підтвердили, 1,3 мільярди були направлені на те, щоб забезпечити вирішення найближчим часом вирішення цього питання. Погоджуємося з тим, що питання залишається на сьогодні ще відкритим відповідно, фінансування потрібно буде довести в повному обсязі. На сьогодні ми з Міністерством освіти шукаємо шляхи, яким чином вирішити ці питання і до кінця року воно буде врегульовано, всі кошти будуть направлені відповідно до потреби. Дякую вам. Мельниченко Володимир Володимирович. акціонерна компанія "Нафтогаз України" та Сокільською сільською радою як замовником, був укладений договір на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України про газифікацію населених пунктів. Було газифіковано майже 20 сіл Каменець-Подільського району Хмельницької області. При цьому специфікою договорів на виконання державного замовлення, виходячи з норм статті 12-13… 183 ГК України є те, що держава гарантує оплату за такими контрактами. Таким чином, укладаючи договір, Сокільська сільська рада розраховувала на субвенцію з державного бюджету України на будівництво газопроводу сума приблизно 34 мільйона гривень. Згідно акту приймання передачі… Сокільською сільською радою передано на баланс ПАТ "Хмельницькгаз". "Нафтогаз" звертається в суд, перша інстанція зобов'язує… держава не виплачує субвенцію, не погашає борг звертається… перша інстанція приймає рішення, щоб Сокільська рада уплатила цей борг, апеляція відміняє і Верховний Суд задовольняє. І сьогодні бюджет Сокільської ради - це 34 мільйона гривень у рік Доброго дня, шановні народні депутати, дійсно, така проблематика є у нас в рамках держави у свій час. в 2011 році було прийнято рішення уряду, яке не було реалізоване, яким визначалося, що НАК "Нафтогаз" може профінансувати виконання відповідних робіт по влаштуванню газопроводів, але я ще раз підкреслюю, рішення уряду законної сили не набрало. За відповідний період були виконані відповідні роботи, і серед загального обсягу виконаних робіт є частина газопроводів, по яким роботи виконані, є частина газопроводів, які знаходяться на стадії виконання робіт. Тому на сьогоднішній день по тим газопроводам, які виконані роботи, де профінансовано, де роботи профінансовані за рахунок НАК "Нафтогазу", НАК "Нафтогаз" має повне право, ну, враховуючи як фінансова установа, яка фінансувала виконання цих робіт, отримати ці… цю нерухому власність і забезпечити їх експлуатацію і користування. Тому я думаю, що дане питання необхідно ще раз розглянути і знайти правильне рішення в рамках тієї проблематики, яку ви піднімали. Дякую за увагу. Дякую вам. Євлахов Анатолій Сергійович, будь ласка. 11:07:09 ЄВЛАХОВ А.С. Анатолій Євлахов, 207 виборчий округ, Чернігівщина. В мене запитання до пана Реви. Андрій Олексійович, хочу подякувати за те, що ви завжди опікуєтесь українськими пенсіонерами, але на жаль, після останнього підвищення пенсій жителі сільських територій, які мають по 40, по 50 років стажу, які ще пам'ятають трудодні, але мали копійчану зарплату, не відчули цього підвищення. Я прошу вас і уряд якомога швидше підготувати механізм для підвищення пенсій людям з… трактористам, дояркам, які мають великий трудовий стаж, але на жаль, отримують копійчану пенсію. Дякую. Дякую вам за запитання. Ми неодноразово озвучували цю тему і говорили про те, що будь-яка реформа вимагає вдосконалення. Реформа, яка була проведена, вона абсолютно правильна, вона встановила чітку залежність від… пенсійного забезпечення від стажу і заробітку, але вона в той же час відобразила ту несправедливість, яка існувала раніше, про що ви зараз абсолютно правильно кажете. І тому ми сьогодні опрацьовуємо це питання. Оскільки в нашій країні три мільйони таких людей, пенсіонерів, з них 2,5 мільйони – це жінки, які мають повний страховий стаж 30 і більше років, але працювали, як ви правильно кажете, в сільській місцевості, на фермах, в колгоспах і отримали мізерну зарплату, в тому числі просто палочки на трудодні. І цю проблему ми зараз опрацьовуємо, і плануємо під час проведення другого етапу пенсійної реформи вирішити. Яким способом? Я думаю, ми це зробимо разом з Верховною Радою України. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Німченко Василь Іванович. Передає Ігорю Шурмі, будь ласка, пане Ігор.

Ви сказали, що ви вперше за багато років сплатили членські внески. Я вам нагадаю, Україна винна 26 мільйонів доларів і за це позбавлена права голосу, і таких країн, на превеликий жаль, до 3 африканських додана Україна. Сплатили лишень частину і 20 мільйонів ви по сьогоднішній день винні, говоріть правду. А інша правда – це не від залежить, а від Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів нехай вишуковує такі гроші. Вам помагають, а ви ще говорите неправду. А друге питання, я до пана Розенка звертаюсь. За чиї гроші поїхала т.в.о. міністра, яка має друге громадянство? По якому паспорту вона пересікла кордон? І чи її політична заява, яка є синхронна з незадовільною роботою Президента по звільненню заручників, є погоджена Кабінету Міністрів? Дайте конкретну відповідь, за чиї гроші і чи погоджена...

Є борг, я не говорив, що його немає. Він іде з 1945 року, коли Україна окремо від СРСР стала членом Всесвітньої організації охорони здоров'я. І вже довго іде тяганина, оскільки правонаступником СРСР Україна не стала, чи повинна вона сплачувати, чи не повинна. Цей процес триває і далі. В цьому році Україна перший раз річний внесок за цей рік заплатила, що я вважаю великим кроком вперед. І як я сказав, колеги з ВООЗ оцінили цей вчинок. Що стосується другого питання, я вважаю, що кожен майданчик повинен бути використаний для того, щоби на міжнародному рівні піднімати актуальне питання для України, і всіх до цього закликаємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, колеги, заключне запитання. Бондар Михайло. І завершуємо "годину запитань до Уряду". Будь ласка. Я просто… було ж персональне питання. Я прошу, пане Ігорю, щодо відрядження міністра охорони здоров'я, які вас турбують питання, викладіть у формі депутатського звернення, і ми, безумовно, надамо відповідь конкретно на ваше питання. Щодо політичної позиції виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, я хочу сказати лише одне, що я це повністю… що я цю позицію абсолютно повністю підтримую, і кажу ще раз, як би будь-яка промосковська колона не волала би про те, що не треба вже піднімати питання Сенцова і інших заручників, не треба політизувати форуми, конференції, фестивалі тощо… Будемо! Будемо говорити. Будемо говорити на всіх рівнях. Я дуже дякую переможцю Канського фестивалю Сергію Лозниці, який отримав відповідну нагороду, що він на найвищому майданчику Канського фестивалю сказав про Олега Сенцова і про його боротьбу. Будемо говорити на всіх майданчиках. Будемо говорити про про абсурдність путінсько-сталінського режиму і вимагати на всіх рівнях від тої роботи колосальної – те, що проводить Президент України – до всіх громадських ініціатив щодо звільнення українських заручників. правда про злочини путінського режиму буде лунати з усіх трибун світу. І нам рота ніхто не закриє, ми будемо про це говорити, поки хоча б один заручник залишається у в'язниці. Отже, Бондар Михайло, останнє заключне запитання від народних депутатів. Будь ласка. за ці інвестиційні кошти, які виділені на вугільну галузь. Але хочу наголосити, що попри те, що шахти, державні шахти виходять на беззбитковість, так звані "смотрящі" все рівно не дають їм працювати і розвиватися. Буквально вчора на Львівщині комісія, яка була створена з депутатів обласної ради, приїхала на "Львівську вугільну компанію" подивитися, як ведуться роботи по збагаченню вугілля з державних вугледобувних підприємств. На них там травили собак, їм зупиняли там, перепинили дорогу, насипали породи і не випускали. Я вимагаю розібратися в цьому і звільнити наші державні вугледобувні підприємства від тих "смотрящих" так званих. Дякую. Шановний Михайло Леонтійович, ми, безумовно, стривоженість вашу поділяємо, але я хочу вам повідомити, що "Львівська вугільна компанія", вона не належить до сфери управління міністерства, тому мені важко відповісти, які події там відбулися. Ми з вами окремо про це говорили. Але що стосується надання послуг цією вугільною компанією нашим державним шахтам "Львіввугілля" і "Волиньвугілля", то вчора я разом з першим заступником Львівської обладміністрації з Замлинським провели нараду за участю керівників одного підприємства "Львіввугілля" і "Львівської вугільної компанії", знайшли порозуміння. І там я думаю, що все стабілізується найближчим часом, починаючи навіть з сьогоднішнього дня, я думаю, цих проблем більше там не буде щодо їхніх взаємних стосунків з наданням послуг по збагаченню вугілля. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключає "годину Уряду" запитання від Ірини Геращенко. Будь ласка, пані Ірина. Дякую. Шановні колеги, шкода, що немає зараз на нашому засіданні шановного Прем’єр-міністра з поважних причин і інших урядовців. І я хочу звернутися до вас не як Перший віце-спікер українського парламенту, а як активний член міжфракційного об'єднання "Рівні можливості", яке об'єднує майже всіх жінок українського парламенту. Я хочу зауважити, шановні колеги, що одне із ключових завдань, яке ставить перед собою зараз наше об'єднання, і над яким ми дуже серйозно працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я, – це посилення ролі жінок в українській армії. Я хочу нагадати, що 25 тисяч українських жінок підписали контракт і захищають нашу Батьківщину, з них тільки 3 тисячі офіцерів, що абсолютно не відповідає професійному і фаховому рівню українських жінок. (Оплески) І ми дякуємо, що тут є розуміння Міністерства оборони, але я хочу висловити від імені нашого міжфракційного об'єднання обурення і вимагати від вас проведення

ті нормативи, які дозволять українським жінкам займати посади в українській армії, що було заборонено ще вчора. І ми отримали абсолютно хамський, відверто, лист від цього чиновника, який заявив, що він не вважає за потрібне запросити представників, представниць Міжфракційного об'єднання "Рівні можливості", бо це маловідоме невпливове об'єднання, що по суті принижує більше ніж 40 депутаток Верховної Ради. Але далі ще гірше! Цей чиновник в своєму чиновничому теплому кріслі вважає, що певні фізичні особливості жінок не дозволяють їм працювати снайперками! Так от, я вважаю, всі ми вважаємо, що певні чоловічі особливості чоловіків в тилу, чиновників, заважають їм залишатись чоловіками. Ми не дозволимо принижувати наших жінок-військових в армії. Ми хочемо нагадати, що серед 25 тисяч українських жінок-військових є снайперки, які працюють краще ніж деякі чоловіки. І ми вимагаємо і службового розслідування, і перегляду цих радянських ще директив, які не помічають очевидного: наші жінки не гірше ніж чоловіки воюють! І будемо їх захищати. Дякую. Що ви скажете в своє оправдання, шановні члени уряду? нашим депутатам Міжфракційного об'єднання "Рівні можливості". Хочу сказати, що це не відображає, позиція окремих чиновників не відображає позицію міністерства в цьому питанні. Ми нещодавно розглядали на Комітеті з питань міжнародної політики денонсацію Конвенції МОП № 45. Ми представили офіційну позицію по цих питаннях. І я хочу сказати, що це і є офіційною позицією міністерства стосовно рівних можливостей чоловіків і жінок. Єдине хочу зауважити, що Рябоконь не є директором департаменту, він є заступником. Але ми проведемо службове розслідування і про результати проінформуємо вас і Верховну Раду України. Ще раз прошу пробачення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за таку позицію. Ми б хотіли, щоб уряд був таким же прогресивним як український парламент. І я думаю, що ми найдемо в тому питанні порозуміння. Таким чином, шановні колеги, "година запитань до Уряду" завершена. Я хочу подякувати усім міністрам, урядовцям, віце-прем'єрам за участь в такому жвавому обговоренні. Успіху вам і до наступної пленарної п'ятниці. Дякуємо вам.